Прекратете гласуването и обявете резултата.

На свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., № 920-00-2,

и госпожа Десислава Тошкова – главен секретар. Отчетът бе представен от Цанко Цолов, който отбеляза, че 2018-а година се характеризира с две значими предизвикателства пред Комисията за защита на личните данни първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз и стартът на практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. С цел повишаване на информираността на обществото по ключови въпроси от Общия регламент относно защитата на данните на сайта на институцията е създаден специален раздел, посветен на Регламента, в който се публикуват разяснителни материали и препоръки относно неговото прилагане, в това число насоки на КЗЛД, на Европейската комисия и на Европейския комитет по защита на данните. В допълнение са изготвени и две информационни брошури, чиято цел е разясняване на ключови въпроси, които да подпомогнат прилагането на Общия регламент относно защитата на данните.

с цел въвеждане на мерки по изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679 и транспонирането на Директива 2016/680 в българското законодателство.

През отчетния период Комисията е сезирана с над 784 жалби, като най-висок е делът на жалбите, свързани с телекомуникациите – 135 жалби, следват жалбите за осъществяване на видеонаблюдение, банки и кредитни институции, изпълнителна власт, медии и други. Размерът на наложените имуществени санкции и глоби през отчетната година е за 246 хил. 500 лв. Увеличен е броят на консултациите на граждани за предходната година, като се отчита, че те стават все по-активни в търсенето на съдействие и разясняване относно прилагането на новата правна рамка, въведена с Общия регламент, относно защита на данните, като за периода след 25 май

Принципните отговори на Комисията са, че съгласно разпоредбите на Регламента обработването на лични данни е законосъобразно, когато е необходимо за спазване на законовото задължение, което се прилага спрямо администраторите на лични данни. В резултат на контролната дейност на Комисията са съставени 239 констативни акта, 4 задължителни предписания и 7 акта за установяване на административни нарушения.

В изпълнение на задълженията си по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисията поддържа регистър на получените протоколи от предприятията за унищожаване на данните с оглед осъществяване на ефективен текущ и последващ контрол като броят на предприятията, които изпълняват задължението си за ежемесечно предоставяне на протоколи по ЗЕС за унищожените данни през отчетната година, е средно 66 на месец. Общият брой на исканията за достъп до трафични данни, постъпили в Комисията като надзорен орган, възлиза на 65 420, който е съизмерим с този за предходната година. Накратко се представиха и целите, и приоритетите на КЗЛД за 2019 г., свързани с обезпечаване на дейностите на Комисията с необходимите човешки и технически ресурси, приемане на подзаконовата правна уредба в областта на защитата на личните данни, популяризиране на дейността на Европейския комитет по защита на данните, както и продължаване на усилията в областта на защита на личните данни за присъединяване към Шенген и Визовата информационна система на Европейския съюз, и други. Комисията е предвидила и засилване на международното сътрудничество във връзка с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните за „обслужване на едно гише“. В резултат на обсъждането Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа без „против“ и 1 глас „въздържал се“ подкрепи внесения Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., № 920-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2018 г. и предлага на Народното събрание следния Проект за решение: РЕШЕНИЕ: за приемане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г. Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни РЕШИ: Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г. Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – Цветан Цветанов.“

Колеги, докато господин Караджов дойде, за да направи изложение, искам да Ви уведомя, че от 10,00 ч. до 10,40 ч. ще дам почивка по повод кончината на Красимир Узунов. Поклонението ще започне в 10,00 ч. във Военния клуб, така че всички колеги, които искат да отдадат почит на господин Узунов, ще могат да отидат в този период. Заповядайте, господин Караджов. ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители,

предстоеше и се реализира промяната в законодателната уредба, а именно влизането в сила на Регламент № 679 за защита на личните данни, така наречения Общ регламент, който трябваше да намери приложение във всички 28 държави членки и практически се изискваше сериозна законодателна и

и обработват лични данни за бизнес цели. Това изискване на Регламента – да отпадне регистрацията, изискваше цялостно пренастройване на системата по обработване на личните данни в България, включително много сериозна разяснителна кампания какво трябва да направят регистрираните в България фирми и физически лица, така че да отговарят на новите завишени изисквания на Регламента. Регламентът, между другото, действително предостави много правомощия на физическите лица да търсят своите права тогава, когато техните лични данни са обработени от фирми за конкретни бизнес цели и предоставяне на услуги.

Там също възникна един много сериозен въпрос, който трябва тепърва да се обсъди и разреши чрез сериозен професионален дебат, а именно доколко общинските съвети са администратори, доколко общините извършват тази дейност за сметка на общинския съвет. Тъй като знаете, че общинските съвети имат собствена дейност и правомощия, в изпълнение на тези си дейности и правомощия те обработват и лични данни. Аз ще се спра накратко върху основните предизвикателства, които бяха пред Комисията през 2018 г., а именно Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защитата на личните данни. В рамките на Българското председателство Комисията за защита на личните данни пое Работна група ДАПИКС, тоест групата, която се занимава със защитата на личните данни и обмяната на информация в Европейския съюз. Основното предизвикателство беше да се отреагира политически спреният регламент за обработване на лични данни в европейските институции, който трябваше да влезе в сила едновременно с общия регламент, а именно на 25 май 2018 г. В рамките на Естонското председателство обаче този регламент беше блокиран поради несъгласие на държави членки като Германия, Франция с предложенията на Европейския парламент, а именно създаване на допълнителна глава в него, която касае обработване на лични данни за оперативни цели, тоест за целите на органите на министерствата на вътрешните работи, отбраната, включително за целите на Европол, Фронтекс, Евроюст, поради което България в рамките на тези шест месеца трябваше да представи адекватна стратегия, за да може този политико-правен проблем, който беше възникнал, да намери своето разрешение. Както знаете, на 23 май 2018 г. в рамките на Българското председателство Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по въпроси, по които преди това нямаше дори и политическо разбиране. Това наистина беше резултат, който даде възможност и на Министерството на правосъдието да приключи регламента за Евроюст, включително да се предложат и промени, които касаят Европол и Фронтекс в областта на обработване на личните данни и по този начин създаде правна яснота относно начина, по който трябва да се събират, обработват и да се съхраняват данните не само за бизнес цели и институционални цели, но и за целите на разследването, включително в случай на трансгранични терористични действия.

повече от една година работи по създаването на Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни. Основната цел на този законопроект беше да събере на едно място Директива 680, която касае обработването на лични данни за целите на правосъдието и правоохранителната дейност, заедно с общия Регламент 679, който определя нормите за обработване на лични данни от бизнеса и държавните институции във връзка с защитата на физическите лица. Тези два документа, които Европейският парламент и Съветът приеха, трябваше да бъдат обединени в един закон с цел по-голяма яснота

В работната група, която създадохме, бяха включени и органите на Министерството на отбраната, на ДАНС, също така на Прокуратурата на Република България с цел да бъде изяснена

да заявя пред Вас, че този закон, който беше изработен, действително е между едни от най-добрите закони за защита на физическите лица, включително за начина, по който бизнесът и публичните институции трябва да обработват лични данни. данни. В този закон успя да се надгради не само базисната законодателна рамка, но и практиката на българските съдилища, на международните съдилища и на Комисията за защита на личните данни. Бих казал, че нашият закон действително отговаря на съвременните изисквания за обработка на лични данни и защитата на неприкосновеността на българските граждани. Друго, което наистина заслужава Вашето внимание, е организирането на Международната конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността. Това е най-голямата конференция, която събира всички надзорни органи по цял свят, включително и бизнеса, на едно място, за да може да се изясни стратегически следващите пет години какви са очакванията от бизнеса, съответно и от надзорните органи, при прилагане на новите норми и законодателство. Тази конференция в България досега не беше организирана. Ние я направихме съвместно с европейския надзорник по защита на данните. Това е органът, който наблюдава европейските институции как се обработват данните от всички европейски институции, включително и от службите на Европейския съюз като Европол, Евроюст.

по този начин получихме не само шанс да видят възможностите на България и на Комисията за защита на личните данни, но също така и да влияем върху тези процеси, които бяха нови за Европа. Бих казал, че те касаят и цялостното обработване на личните данни за този мащаб. В България в рамките на три дни повече от 250 професионалисти участваха от над 45 държави.

Що се отнася до разглеждането на жалби от Комисията за защита на личните данни, вече беше споменато, че жалбите за миналата година са увеличени с повече от една трета. За разлика от миналата година, когато бяха 480, тази година те са вече 784, тоест към 800 жалби, които Комисията е разгледала. Тук следва да допълним, че освен жалби Комисията разглежда и сигнали. Те са в порядъка на около 2000 за миналата година. година. Това са сигналите, които гражданите отправят до Комисията, за проверка на незаконосъобразни действия. Комисията се произнася по друг ред, а не с решение по тези жалби. Физическите лица и техните права са гарантирани именно чрез тази дейност на Комисията за защита на личните данни. Имаме сериозно повишаване на активността от страна на българските граждани в търсене на средства за защита на своите права. Считам, че част от този нов процес е именно и активността на Комисията за защита на личните данни по разяснение на новите правила.

за да може да бъдат разбрани както от страна на бизнеса, така и от страна на българските граждани. Що се отнася до бизнеса, над 6000 администратори от публичния и от частния сектор участваха в разяснителната кампания на Комисията, която продължи в рамките на четири месеца миналата година, стартирайки още от февруари и приключвайки месец септември 2018 г. Като цяло Комисията счита, че тази разяснителна кампания трябва да се превърне в постоянен инструмент за разяснение. Ние ще се насочим към секторните асоциации, тоест секторните представители на бизнеса, с цел да можем да достигнем до по-голям кръг от частно-правни субекти, тоест кръг от фирми, които обработват лични данни, тъй като ние разбираме, че 6000 участници макар и да не са много в сравнение с 400 хиляди, които обработват лични данни, то те покриват достатъчно широк спектър от този бизнес.

на моето изказване искам да подчертая, че Комисията предприе много активна дейност, насърчавайки секторните асоциации да разработват кодекси за поведение на членовете на своите асоциации, а именно да изработват, съобразно спецификите на своя бизнес, конкретните правила, които трябва да бъдат съобразени с общия регламент. Комисията за защита на личните данни, колкото и да има добри експерти в тази област, няма как да знае спецификите например на транспортния бизнес или на телекомуникационния бизнес. Там действително има множество проблеми. По-нататък ще Ви ги посоча. В транспортния бизнес сериозен проблем се появява с видеонаблюдението, а именно така наречените „видеорегистратори“, които се изисква да бъдат поставени на автомобилите. Тези видеорегистратори заснемат неограничено, без изобщо да има каквато и да е предварителна нагласа на физическите лица, всеки един, който е пред самия видеорегистратор. Транспортният бизнес иска тук да се направят ясни правила, така че да могат да събират тези данни, на кого да ги предоставят и в какви обеми.

година постъпиха жалби срещу трудово-осигурителни услуги, образование, съдебна власт и медии. Няма да се спирам на размера на наложените санкции. Председателят

действително в областта на телекомуникациите и видеонаблюдението през следващата година Комисията за защита на личните данни ще положи повече усилия за публичен дебат за изясняване

включително и метаданни, касаещи местонахождението на физическото лице – с кого е разговаряло, в какви часови пояси, които операторите искат да обработват допълнително за свои цели, за да предлагат така наречената персонифицирана услуга на лицата и на фирмите. Миналата година се въведоха нови изисквания към администраторите на лични данни, а именно да информират надзорните органи за настъпилите нарушения на сигурността за защита на личните данни. Това е ново задължение. Обикновено се чрез подаване на информация в рамките на 72 часа след настъпването на нарушението. Трябва да Ви кажа, че преди нямаше такова задължение към администраторите и бяхме доста

– подадените такива заявления за нарушение на сигурността са 45 хиляди. Общо подадените жалби в целия Европейски съюз срещу администратори и обработващи лични данни надхвърлят 900

подготвим конкретни правила що се отнася до публичния сектор. Трябва да обсъдим също и въпроса за сигурността при обработване на лични данни, особено при електронното управление и дигитализацията на услугите.

на органа с необходимия човешки и технически ресурс в областта на защитата на личните данни, което касае приетото от Народното събрание ново задължение на Комисията за защита на личните данни да извършва сертифицирано обучение на служителите по защита на данните и изобщо на администраторите в областта на личните данни, което наистина е много добра много добра възможност за повишаване на професионалния капацитет в областта на защитата на личните данни в частния и в публичния сектор. Също така при нас, след приемането на Закона за защита на личните данни, предстои приемане и обсъждане на подзаконовата правна уредба в областта на защита на личните данни.

когато администратор предлага стоки и услуги и обработва лични данни на различни граждани на Европейския съюз, да се извършват съвместни проверки при нарушение, тъй като той може да определи вече водещ орган. Тоест, ако е определил водещ орган в Австрия, а пък нарушението е извършено в България, то българският надзорен орган ще се присъедини към това нарушение и може да участва в проверката на място – примерно в Австрия,

Колеги, имате думата за изказване. Заповядайте, господин Нунев, за изказване. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Господин Караджов, от Вашето изложение и от Доклада стана ясно, че жалбите, които са постъпили в Комисията, са се увеличили с една трета – тоест над 700. Направи ми впечатление, че завишението е най-вече в сектора на телекомуникациите и видеонаблюдението. Второто е особено чувствителна тема. Ако е възможно, да кажете в по-голяма конкретика: кои са причините за нарастването на този вид жалби,

Госпожо Председател, колеги! Господин Караджов, от Доклада, с който ни запознахте, и от изказването Ви стана ясно, че имате и други проблеми – кадрови. Във връзка с тези проблеми, които според мен са дълбоко свързани с с липсата на добри експерти и добри специалисти в момента на пазара на труда, ако можем така да кажем, които да обезпечават необходимостта от експерти в защита на личните данни, имате ли готовност да ми отговорите на въпроса: как смята Комисията да работи по темата с обучаването на такива кадри? Смятам, че обучението на специалисти и експерти по защита на личните данни е пътят, който може да реши както изтичането на подготвени специалисти от самата Комисия,

огромни такси от бизнеса за това, че ги обучават в неща, които и те самите не разбират. В тази връзка много Ви моля, ако имате възможност, запознайте народните представители, а чрез тях и обществото, как мислите да работите в тази посока – дали ще прави обучение самата Комисия, дали тези обучения ще бъдат за експерти, които да са на пазара, тоест на терен, или ще се търси вариантът, за който сме коментирали

Не виждам. Заповядайте, господин Караджов, да отговорите на господин Нунев и господин Манев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Нунев, уважаеми господин Манев, що се отнася до видеонаблюдението и телекомуникациите, проблемите проблемите са в областта на обработването на личните данни, когато мобилните оператори тръгват да събират задълженията си за предоставяните услуги и когато сключват първоначални договори с физическите лица. Изискването на Регламента е тогава, когато мобилните оператори прехвърлят личните данни за последващо обработване, а не сами да събират тези задължения. Трябва да искат съгласието на физическите лица.

от страна на мобилния оператор. Сега да се спра на проблема с телекомуникациите. Основният брой от жалбите е свързан именно със събирането на вземания, и то на стари вземания, които мобилните оператори са наследили от фирми, които най-вероятно са ги закупили, слели са се с тях. Те обаче нямат договори за предоставяне на тези услуги и имат само информация в счетоводните си книги, че тези лица някога са плащали ползвани от тях услуги. В тези случаи мобилните оператори, притискани от акционерите си, започват да събират задълженията на физическите лица, които са се случили преди двайсетина години и не могат да докажат основанието, на което обработват лични данни, освен че преди 10 години това лице е било техен клиент. От този проблем се възползват и фирмите за събиране на вземания, тъй като те изкупуват задълженията на много ниски цени и започват да притесняват притесняват физическите лица с тяхното изплащане. Физическите лица търсят своята защита и я намират в Комисията за защита на личните данни чрез подаване на жалби, тъй като процедурата пред Комисията е безплатна и могат да разчитат на нас като административен орган за събиране на всички необходими факти и изясняване на обстоятелствата, които касаят обработването на лични данни. Друг основен проблем с мобилните оператори е

където ясно е показано, че лицето, срещу което е насочено изпълнението и се търсят задължения за плащане на сметки, всъщност никога не е подписвало такива договори. При това положение няма как операторът да има основание да обработва неговите лични данни и да търси заплащане от лицето, след като дори не е положил грижата да установи кой точно е подписал договора.

в бизнеса, но се използва и от физическите лица с цел личната защита на неприкосновеността им, на имота и на семейството Тук физическите лица вече, поради не така високите цени на тези устройства за видеонаблюдение, масово поставят камери. Камерите обаче заснемат публични места, имоти на други частни лица и оттам се появява много сериозен проблем особено в сградите, които са етажна собственост, етажната собственост изобщо не е взела решение за извършване на видеонаблюдение с цел охрана на имотите в нея. Другият проблем е, когато частни лица поставят на личните си къщи камери, които обаче заснемат сериозна част от имота на съседите, улици, публични места, и твърдят, че правят това с цел охрана на собствените си автомобили или друго движимо имущество, паркирано пред самия имот. Само че Законът казва, че те могат да се използват за защита на физическите лица и техните семейства, а не на недвижимото имущество, което е пред самия имот. Оттам възникват проблемите. Проблеми обаче възникват и от гледна точка на това, че бизнесът масово иска да използва видеонаблюдение – в офисите масово се използва видеонаблюдение. На

които казват, че личните данни трябва да се обработват в своя минимум, съобразно целта, която искат да постигнат. Целта е нормален работен процес и да се прекратят прекратят кражбите, а не да се наблюдава дали човекът е в тоалетната, или какво прави във времето си за почивка – това е неговото лично пространство и време. Други проблеми са именно с видеорегистраторите в транспортния сектор. Действително там трябва да се намери решение, както и публичното заснемане в общини. Ние разбираме, че има обществен интерес и има превенция спрямо престъпленията,

национално решение по това как се прави това видеонаблюдение, какво може да се събира, на кои органи може да се предоставя тази информация, тъй като ние сме имали и жалби, когато се извършва видеонаблюдение и поради одраскана кола някой отстъпва информацията от това видеонаблюдение и не се знае как е използвана и в какви обеми тази информация е достъпна. Вторият въпрос: как смята Комисията да реши проблема с липсата на кадри в частния сектор, що се отнася до защита на личните данни? Това наистина е много сериозен въпрос. Ние многократно сме предлагали решение за него, тъй като от момента, в който се разбра, че ще има нов закон, който ще може и ще оправомощи Комисията да налага санкции до 40 млн. лв.,

човек, който примерно се е занимавал цял живот с човешки ресурси и сега са го определили да бъде служител по защита на личните данни за три часа по 165 лв., да стане експерт в областта на защитата на личните данни, тъй като служителят по защита на данните – забележете – има същата функция в публичната администрация, като финансовия контрольор. Той трябва да може да даде становище и да посъветва съответния ръководител какво трябва да направи, за да може законосъобразно да бъдат обработени личните данни и тези големи санкции, за които говорим, да не се случат. Ние Ние считаме, че и двете форми на обучение трябва да се прилагат, а именно: и пряко обучение на експерти, както и обучение на обучители.

То най-вероятно ще бъде тримесечно с неколкократно полагани тестове и финален тест, за да може да се установи дали лицето действително придобило за тези три месеца необходимите професионални знания и умения, така че да съветва взимащите решения, а именно преките си ръководители, когато те предприемат определени бизнес дейности, свързани с обработване на лични данни. Комисията вече е изработила стратегия във връзка с това ново задължение и работи върху техническите параметри на едно задание за онлайн система за обучение на тези лица, тъй като те са много. Преди това, по стария закон ги бяхме изчислили на 45 хиляди, но сега вече при новите правила, най-вероятно тяхната бройка ще падне наполовина. Въпреки всичко те са значителна бройка експерти, от които и публичният, и частният сектор имат нужда. В момента ние не виждаме сериозно обучение и изобщо сериозно внимание върху изграждане на експертизата на тези служители по защита на данните. Другото, което е важно тук, е, че Комисията получи такава сграда за обучителен център, но на този етап, поради късното приемане на Закона за защита на личните данни, тази дейност е недофинансирана. Разбира се, след влизането в сила на Закона за защита на личните данни и приемането на задължението за сертифицирано обучение ние ще направим постъпки пред Министерството на финансите

Има ли други народни представители, които биха искали да вземат отношение към разглеждания доклад? Ако няма желаещи, да преминем към гласуване. Припомням текста на решението: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни РЕШИ: Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.“ Моля, режим на гласуване